Шановні колеги, ми можемо починати нашу роботу? Тут питання просто кадрові, я так розумію, що нікому, да, не треба? Давид Георгійович, ваші колеги… Тут просто питання про те, щоб оприділити нових депутатів до комітету. Не потрібно, да, голосувати? Не будемо, да? Давайте зразу проголосуємо.

Дякую. Моя улюблена частина нашого засідання Відповідно до статті 60 зі значком "прим." Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За українську науку". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України: Арешонкова, Батенка, Железняка, Забуранну, Ісаєнка, Кириленка, Князевича і Стефанчука. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Карпати". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Княжицького, Рущишина, Мокана і Цимбалюка. Наступне. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За велике будівництво". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Шуляк Олену Олексіївну.

за незаконну торгівлю пальним (2515). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою.

Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-175 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Припутень Дмитро Сергійович. Шановний пане голово, шановні колеги! Вашій увазі пропонується на розгляд законопроект 2515, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним. Необхідність розроблення даного законопроекту викликана патовою ситуацією, яка склалася на ринку світлих нафтопродуктів. За оцінками галузевих експертів, "сірий" ринок пального складає щонайменше 40 Це приблизно 2,3 мільйона тонн пального щорічно, які знаходяться в тіні. Це втрати державного та місцевих бюджетів. За інформацією, наданою Рахунковою палатою, за 2 роки державний бюджет недоотримав з акцизного податку понад 25 мільярдів гривень. На жаль, слід констатувати, що в окремих регіонах розпорядження, що впроваджені урядом, з метою протидії нелегальним не виконуються, а в деяких випадках – окремо саботується місцевою владою. Так, насамперед пропоную доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новим складом, що передбачатиме адміністративну відповідальність за порушення порядку торгівлі пальним. Адміністративна відповідальність буде наступати незалежно від систематичності таких протиправних дій, що спрощує процес доказування наявності складу правопорушень в діях особи. Таким чином, шановні колеги, прошу вас підтримати законопроект у першому читанні та прийняти за основу. Дякую за увагу. До слова запрошується заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Павлюк Максим Васильович. Дякую, шановний головуючий. за незаконну торгівлю пальним (реєстраційний номер 2515). Даний законопроект дозволить удосконалити ефективність законодавчого механізму протидії незаконній торгівлі пальним та забезпечить належне адміністрування підакцизних товарів, зокрема пального, та належне реагування уповноважених державних органів на факти порушення правил торгівлі пальним. Комітет рекомендує Верховній Раді відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним (реєстраційний номер 2215) за наслідками розгляду прийняти в першому читанні за основу. Дякую.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

Шановні колеги, виходячи з назви законопроекту, він начебто необхідний і правильно врегулювати питання щодо посилення відповідальності за незаконну торгівлю пальним. Але водночас ми вкотре стикаємося із ситуацією, коли назва законопроекту не повністю відповідає його змісту. Так, зокрема, в цей законопроект зашили таку норму, яка значно ускладнює процес притягнення до адміністративної відповідальності. Наприклад, це не стосується взагалі незаконної торгівлі пальним. Наприклад, унеможливлює такий захід захисний, як закриття справи про адміністративну відповідальність за малозначністю. Це не стосується торгівлі пальним, а стосується взагалі всіх адміністративних правопорушень. Тобто цим законопроектом погіршують права громадян на захист. Тому фракція "Європейська солідарність" в першому читанні буде утримуватися від голосування за цей законопроект. А якщо нам необхідно вдосконалити адміністративний процес, ми можемо внести окремий законопроект, яким врегулювати питання адміністративного процесу. Тому в першому читанні ми будемо утримуватися. А в тому разі, якщо цю норму приберуть, тоді в другому читанні без цієї норми будемо підтримувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Сухову Олександру Сергійовичу, депутатська група "Довіра". Дякую. Олександр Сухов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Прошу передати слово Сергію Вельможному. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Вельможний, будь ласка. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Не викликає жодного заперечення, що існування нелегального ринку пального негативно відображається на рівні бюджетних надходжень, якості нафтопродуктів, дотримання прав споживачів, безпеки громадян. Тому увага суспільства останнім часом приділена питанням протидії незаконній торгівлі пальним, ліквідації сталих схем нелегального збуту нафтопродуктів, боротьби з "сірими" паливно-заправним пунктами. Тому група "Довіра", вся Луганщина буде підтримувати цей законопроект. І ми голосуємо "за" у першому читанні. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Абдуллін Олександр Рафкатович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Михайло Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, насправді те, що відбувається сьогодні на ринку пального або торгівлі світлими нафтопродуктами не може задовольняти ні державні органи, ні рівень громадянського суспільства. Через те законопроект потрібний. Але в нашої фракції є застереження до 265 статті Кодексу України про правопорушення. Бо саме пропонується авторами внести зміни та дозволити, вдумайтесь, представникам Національної поліції, представникам Державної фіскальної служби, які уповноважені складати протоколи, вилучати до рішення суду пальне, обладнання, і все, що на думку правоохоронних органів могло бути в даному випадку джерелом незаконного продажу світлих нафтопродуктів. Фракція "Батьківщина" підтримує в першому читанні цей законопроект. Але пропонуємо до другого читання доопрацювати для того, щоби оцю корупційну складову, оце безчинство, яке може виникнути після прийняття закону, боку правоохоронних органів – нівелювати. А насправді, законопроект потрібний. Дякую за увагу. Шановні народні депутати! Дійсно, законопроекти які вносяться, вони всі важливі. Дійсно, вони повинні врегульовувати або збільшувати відповідні санкції щодо невиконання тих чи інших норм. Це нормальна, здорова ситуація.

Питання ставиться щодо Кримінального кодексу – це стаття 204. Де незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів – це вже є криміналізація цих дій, вона вже існує. У частині першій КУпАП 161 зі значком 1 – це порушення порядку торгівлі пальним. Це вже існує, ця стаття, в КУпАП. Хочу звернути увагу, що цим законопроектом пропонується в санкціях частин першої та другої статті 161 зі значком 1 передбачено такий вид стягнення як конфіскація пального, транспортних засобів, ємкості та обладнання, що використовувалося для реалізації пального, а так само і грошей одержаних внаслідок вчинення відповідних адміністративних правопорушень. Хочу звернути вашу увагу на те, що криміналізація є і існує. Але надавати право правоохоронним органам і робити в законі як обов'язок щодо конфіскації майна, яке не вказано в законі, це майно буде третіх осіб, четвертих, п'ятих, чи орендоване, чи все інше На мою думку, необхідно все-таки виважено прийняти цей закон, розглянути його. І "Опозиційна платформа – За життя" не буде в такій редакції підтримувати даний законопроект.

Анна Скороход, депутатська група "За майбутнє". Шановні колеги, ми всі знаємо, що на сьогоднішній день "сірий" ринок пального складає понад 40 відсотків і з цим треба щось робити. Тому я вважаю, що даний законопроект на часі і його треба приймати в першому читанні. А ті недоліки, які він має, ми можемо виправити між першим і другим читання. Тому депутатська група "За майбутнє" підтримує даний законопроект в першому читанні. Дякую. Дякую. Ще хтось має бажання висловитися? Немає. Тоді, шановні колеги, я прошу зайняти ваші місця, ми зараз переходимо до голосування.

народні депутати, підготуйтеся до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним (реєстраційний номер 2515). Даний законопроект Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу (щодо вдосконалення правового регулювання кримінального процесу) (реєстраційний номер Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановний головуючий, шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект. В даному випадку ми відійшли від практики, коли зміни до законодавства готуються науковцями, теоретиками, і звернулися до практиків, які щодня в своїй діяльності використовують Кримінально-процесуальний кодекс. Зокрема, нашим підкомітетом було проведено ряд заходів в місті Запоріжжя за участі слідчих, прокурорів, слідчих суддів, слідчих адвокатів, які напрацювали певні шляхи вирішення кримінальних проблем у кримінально-процесуальному законодавстві, які негативно впливають на якість досудового розслідування. Зокрема, даним законопроектом ми пропонуємо закріпити в КПК поняття "обґрунтована підозра"; надати потерпілому можливість приймати участь у розгляді клопотань про обрання запобіжних заходів; надати прокурору обирати самостійно, без звернення до слідчого судді запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з обов'язковим судовим контролем; розширити перелік невідкладних слідчих заходів, які здійснюються до внесення інформації в ЄРДР; та надати право оскарження дій та рішень прокурорів, прийнятих не у спосіб, передбачений КПК. Дійсно, ГНЕУ висловило ряд зауважень до даного законопроекту, з якими я та мої колеги погоджуються частково. ці зауваження можуть бути виправлені між першим і другим читанням. Тому впевнена, що ці зміни, безумовно, відзначаться позитивно на якості досудового розслідування. І прошу колег підтримати цей законопроект за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я надаю слово заступнику голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Григорію Миколайовичу Мамці. Будь ласка, Григорій Миколайович.

Шановні народні депутати, хочу сказати, що цей законопроект уже давно на часі, тим паче при умовах пандемії і всього іншого. Але він приймає такі норми, такі критерії щодо оцінки і роботи правоохоронних органів, на яких би я все-таки акцентував увагу. Питання перше – про те, що правоохоронний орган повинен дійсно прописувати обґрунтованість своїх дій, підозр і всього іншого. І це вводиться законодавчо. Друге. Правоохоронні органи, крім того, що ми їх критикуємо, але на даний час збільшено навантаження саме на роботу слідчих і органів дізнання. І цим законопроектом вноситься момент щодо продовження строків продовження розслідування, досудового розслідування, саме прокурором, не судом як на даний час, для того, щоб зменшити навантаження на районну ланку судів, для того, щоб прокурор продовжував строки досудового розслідування. Також цим законопроектом виключається можливість правоохоронних органів, якщо вони в ході своєї діяльності, в ході розслідування кримінальних проваджень, звертаються щодо проведення негласних слідчих розшукових дій якщо суд їм заборонив проводити або недостатньо даних, то законом забороняється повторно правоохоронним органам звертатися до суду. Щоб не було вічного механізму в отриманні або катанням дожимати суддів з приводу проведення негласних слідчих розшукових дій. Також цим законом забороняється або надається право (можливість) потерпілим або особам-учасникам процесу оскаржити ті незаконні скасування кримінальних проваджень, які розслідуються п'ять років назад, десять років. Щоб державний службовець не приходив не скасовував ті рішення, які уже розслідувані…

Шановні колеги, я, відверто кажучи, саму ідею підтримую і наша фракції її підтримує. Ідея правильна, нам треба розширити права потерпілих. Нам треба, напевно, підійти до того, щоб обґрунтовану підозру чітко визначити в кодексі, в Кримінально-процесуальному кодексі. Нам треба нарешті вже заборонити повторно звертатися щодо НСРД слідчим і прокурорам в разі, якщо є попереднє рішення слідчого суді. Але є в цьому законопроекті низка речей, які виглядають досить екзотичними або навіть небезпечними. Насамперед ми повертаємо такого суб'єкта як прокурор, як суб'єкта, який давним-давно відійшов в минуле, ще в радянське минуле. Адже зараз тільки слідчий суддя може, відповідно до українського законодавства і європейського законодавства, яке ми ратифікували, а також наших зобов'язань перед Радою Європи, це виключно повноваження суду, а не прокурора, тобто наглядової інстанції щодо встановлення запобіжного заходу. Це дуже небезпечна норма, і за це ми будемо мати серйозну критику з боку наших європейських партнерів. Так само неприпустимі є можливості прокурором продовжувати строки досудового розслідування. Це не його функція, це функція виключно слідчого судді. Ці речі, про які ми вже забули, повертати зараз просто недоцільно, тому що, повірте мені, навіть якщо ми їх приймемо, в найближчій перспективі нас змусять обов'язково вилучати все це з нашого законодавства. І нарешті те, що є, як на мене, абсолютно небезпечним, – це можливість надавати право проводити певні слідчі дії до того часу, поки відповідні не внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оце вже відкриває "ящик Пандоры" для тих, хто мріє і чекає такого моменту, коли він зможе позловживати своїм правом. Я розумію, що можна чітко намагатися в законі визначити цей перелік і написати, що він є вичерпним. І максимально обмежити і спробувати якимось чином локалізувати на законодавчому рівні, передбачивши шляхом превенції дії відповідних органів досудового слідства. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що з самого початку роботи Верховної Ради нинішнього скликання особливо в роботі Комітету з питань правоохоронної діяльності звучала думка про те, що необхідно вдосконалювати і робити надзвичайно практичним для вживання весь весь і Кримінально-процесуальний кодекс, і Кримінальний. І особливо – забезпечити рівні права всіх учасників як досудового, так і розгляду в суді, і таке інше. Тому сьогоднішній законопроект якраз є підтвердженням цієї тези. І я хочу подякувати нашим колегам і Юлії Яцик, і Олександру Бакумову, і Григорію Мамці, і багатьом, хто працював над надзвичайно важливими змінами. Вони не технічного характеру, вони виходять з практики застосування слідчими, суддями, прокурорами, адвокатами, всіма учасниками процесу. Тому я підтверджую думку про те, що потрібно підтримувати даний законопроект. Депутатська група "Довіра" буде голосувати за нього. Дякую.

Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група політична "Партія "За майбутнє". Шановні колеги, деякі висновки моїх колег депутатів щодо корупційних ризиків у цьому законопроекті не зовсім відповідають реальності, адже ці корупційні ризики існують і зараз. Адже у 70 відсотках кримінальних справ по злочинам невеликої тяжкості запобіжні заходи взагалі не застосовуються, бо прокурори за браком часу не звертаються з відповідними клопотаннями до слідчих суддів. Тому надаючи право прокурору самостійно обирати лише один запобіжний захід – це особисте зобов'язання, яке, до речі, зберігається з тими обов'язками, які і так по КПК покладаються на підозрюваного, законопроектом ми розвантажуємо суд та зберігаємо баланс інтересів всіх учасників процесу. Я закликаю всіх колег підтримати цей законопроект, адже він дійсно розроблений разом з представниками і суддівського, і правоохоронного кола. І він має на часі бути. І всі неузгодженості можна до другого читання виправити. Дякую. Дякую, шановний пане головуючий. Колеги, давайте скажемо один одному відверто: ми повертаємо в Україну Кримінально-процесуальний кодекс Української РСР 1960 року. Давайте скажемо чесно! Це тоді в КПК УРСР прокурор мав право продовжувати строки, не звертаючи уваги ні на кого і ні на що оце найбільший корупційний ризик, який є в цьому законопроекті. І наскільки мені відомо, колеги з антикорупційного комітету про це зазначили у своєму висновку. Це абсолютний негатив, який не можна допускати. Колеги зазначили про те, що можливість розгляду прокурорами мір запобіжного заходу – це теж відкат назад, і це відкат від тих зобов'язань, які взяла на себе Україна, зокрема, в Раді Європи. І ми будемо мати з цим велику проблему. Єдине, що ми повинні… Є в цьому законі і позитивне – це теж правда. Тому що неможливість повторного звернення за негласними розшуковими слідчими діями – це позитив. Але, на жаль, негативи цього законопроекту перекреслюють позитиви. Якщо до другого читання всі ці негативи не будуть прибрані, то за цей законопроект взагалі не можна голосувати жодним чином, жодним чином. В першому читанні фракція "Батьківщина" не буде підтримувати цей законопроект. Я ще раз кажу, ми – за глобальну велику серйозну реформу прокуратури, а не за повернення до КПК УРСР 1960 року. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючі виступити? Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович одна хвилина з мотивів. Мамка. 13:32:23 Шановні колеги, хочу все-таки запевнити в тому, що в минулому не все було таки погано, що розумні люди і фахівці, по суті, піднімають питання для того, щоб зберегти щось нормальне, вдосконалити, щоб воно працювало. Зверніть увагу, як до цього часу слідчі прокурори кричать, що займають чергу з п'яти ранку в судах, суддів немає, вони щось роблять. Повірте, між першим і другим читанням всі розбіжності будуть усунуті. На даний час продовження термінів, строків досудового розслідування по кримінальним провадженням – це не так погано. Але буде право потерпілих оскаржити це рішення до суду. Ми цим законопроектом поставимо кінець вічному механізму в розслідуванні кримінальних проваджень. Хоча б шляхом дати право заявнику або учаснику процесу оскаржити ці рішення в суді, які приймаються прокурором. Прошу підтримати. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця, народні депутати, підготуйтеся до голосування.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо вдосконалення правового регулювання кримінального процесу) (реєстраційний номер 2734). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-47 Рішення не прийнято. Підготуйтесь, будь ласка, народні депутати. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо вдосконалення правового регулювання кримінального процесу) (реєстраційний номер 2734). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом (реєстраційний номер 3301). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-227 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Медяник В'ячеслав Анатолійович. Шановний головуючий, шановні колеги! Мною та іншими народними депутатами членами Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України зареєстровано проект проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом (реєстраційний номер 3301). Проектом передбачається внесення змін до статті 289 "Незаконне заволодінням транспортним засобом" Кримінального кодексу України, відповідно до яких замість розмірів кваліфікуючих ознак вказаних злочинів у вигляді завдання значної та великої матеріальної шкоди запроваджується така ознака як учинення цього злочину учинення цього злочину в значних та великих розмірах. Пропонується викласти в новій редакції статтю 290 – це знищення, підробка або заміна номерів, вузлів та агрегатів транспортних засобів Кримінального кодексу України. А також зміни до частини першої статті 250. Прийняття даного законопроекту є важливим, бо оскільки на сьогодні складність в розкритті незаконних заволодінь транспортним засобом зумовлено тим, що вони вчиняються особами, які використовують різні схеми злочинної діяльності, транскордонні зв'язки, високий рівень спеціалізації та сучасне матеріально-технічне оснащення тощо. Притягнути зазначених осіб до кримінальної відповідальності як посібників на практиці зазвичай досить складно. Це пов'язано з низкою проблемних питань, пов'язаних з доказуванням стійкості та ієрархічності злочинної групи. А враховуючи обсяги роботи, що виконують такі особи та їх роль у процедурі отримання прибутку від вчинення їх злочинів, важливим є надання окремої правової оцінки їх діям. Законопроект 3301 забезпечить правоохоронні органи ефективнішим правовим механізмом протидії незаконному заволодінню транспортними засобами та сприятиме захисту прав власників транспортних засобів. З огляду на вищезазначене, прошу народних депутатів України підтримати даний законопроект… Слово надається співдоповідачу, голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Денису Анатолійовичу Монастирському. Будь ласка. Шановні колеги! Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув цей законопроект і рекомендував Верховній Раді підтримати його за основу. Колеги, про що законопроект? Питання про угон машин наших громадян стоїть дуже гостро. Зараз в чому є проблема? Коли організована злочинна група, а ми знаємо, що це в основному працюють автоугонщики групою, використовують спеціальні технічні засоби для того, щоб уганяти машини, сьогодні, згідно Кримінального кодексу, не можна це розтлумачити як кваліфікуючу ознаку. Цей законопроект якраз і вправляє цю помилку. Оскільки на сьогодні, навіть якщо затримають особу, яка викрала автомобіль, а ви знаєте що зазвичай, це одна особа, не можуть довести, що була група осіб. І вона притягується до відповідальності: штраф або мінімальна відповідальність. А друга частина цієї статті передбачає суттєве покарання, в тому числі і позбавлення волі. Так ось цей законопроект потрібен і поліції. Ми його маємо доопрацювати значно до другого читання з тим, щоби дійсно протидіяти угону машин. Сьогодні, як ви знаєте по статистиці, це правопорушення, цей злочин, є масовим, у багатьох, це працюють цілі групи. Коли ми з вами працювали по законопроекту "вори в законі", дійсно, багато хто працює і цілими групами, розподіляє райони міста, областей і там працюють по автоугонам. Для того, щоб це припинити, потрібно прийняти цей законопроект. Моя пропозиція і прохання від комітету, прийняти в першому читанні за основу і разом доопрацювати. Ми маємо розуміти, що тут потрібно поставити крапку в питанні автоугонів і тут потрібна наша допомога, наша з вами, законодавців. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Є необхідність обговорювати цей законопроект? Є необхідність? Прошу тоді записатись: два - за, два - проти.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий, шановна президія, колеги! Насправді законопроект на часі він є актуальним не тільки для правоохоронних органів, які покликані і уповноважені державою протидіяти цьому виду злочинів і розкривати вже скоєні злочини, як актуальні для кожного громадянина України, який є власником автомобіля або керує за дорученням. Чому? Складність розкриття цих злочинів насправді, як сказав голова комітету пан Монастирський, є в тому, що затримання особи, навіть на місця скоєння злочину, угон або незаконне заволодіння, як воно правильніше юридично, не є гарантією того, що особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Саме зміною до статті 289 і 290, де є притягнення до відповідальності осіб, які утримувачі місць, де перебувають тимчасово ці угнані автомобілі або, так звані, відстійники, притягнення до відповідальності тих осіб, які перебивають номерні агрегати. Це є запорукою того, що нам справді вдасться, перше Більше того, не є таємниця, що це вже стало вигідним бізнесом для тих, які входять у злочинні групи або злочинні організації. Тут єдине побажання правоохоронним органам, щоб нарешті вже не казали, що немає досконалого закону. Фракція "Батьківщина" підтримає в першому читанні, а до другого – спільними зусиллями, удосконалимо цей законопроект. Дякую. наша група буде підтримувати цей законопроект, щоб було покарання тим, хто грабує в нашій державі. Грабує людей, які працювали своїми руками, зриваючи долоні в кров, щоб їздити на нормальному автомобілі. Але треба подивитися в очі правді і сказати, хто стоїть за цими крадунами, які грабують, і хто їх кришує. Це багато силових структур, і навіть і митниця, через яку потім везуть наші автомобілі з країни. І ще хотілось би зазначити, хто буде відповідати, хто стоїть за крадіжками в містах за соціальним транспортом, який також розграбований і кришується силовими структурами. Не один раз я говорив з цієї трибуни, і буду повторювати: місто Лисичанськ, місто Сєвєродонецьк в депресивній зоні луганській, де треба допомога, а сьогодні знищують підприємства державні заради власної наживи. Також я говорив за те, що сьогодні кришуються силовими структурами негідники, які безкарні у всіх випадках. Уявіть собі, поліцейський у Сєвєродонецьку викидає з четвертого поверху дружину, слава Богу, вона вижила. Вона говорить про те, що це він зробив свідомо, а його кришує начальник поліції Сєвєродонецька і говорить, що ніхто не буде покараний. Ворон ворону глаз не виколе. Головне, щоб були покарані і в силових структурах і розібралися в цих питаннях. Тому ми звертаємося до міністра Авакова, щоб розібрався в питанні в Луганській області. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра".

Але не в такий спосіб, як пропонує цей законопроект. Я хочу звернути вашу увагу на декілька дуже важливих моментів, які пропонуються цим законопроектом. Перше. І це те, що буде стосуватися кожного з вас це дозвіл на проведення негласних слідчо-розшукових дій без дозволу суду по угонам машин. Зараз такі негласні слідчо-розшукові дії можна проводити лише, якщо це вбивство або злочин проти нацбезпеки. Що це означає на практиці? Що тепер можна будь-яку людину буде сказати, що вона є підозрюваною в тому, що вкрала машину або в неї вкрали і поставити її на прослушку, поставити за нею стеження. Чи хочемо ми давати зараз такі повноваження Нацполіції в рамках саме угону машин? Друге, і що дуже важливо, – цей законопроект дає можливість уйти від оподаткування тим, хто займається розборкою машин. Якщо раніше так звані перебиті номери – це вже була кримінальна відповідальність, то зараз потрібно буде довести, що ця машина є в угоні. Що це означає? Що можна буде завозити сюди машини на транзитних номерах, не платити за них податки і потім пускати їх на розборки. Це означає, що в нас зараз цим законом скористається дуже багато людей, які фактично ганяють сюди нелегальні машини на розборки. Якщо раніше за це могла бути кримінальна відповідальність, то зараз це декриміналізується. під соусом боротьби за угони машин у нас хочуть уникнути оподаткування ті, хто сюди ганяють "сірі" машини на розборки. І поліція хоче собі додаткові повноваження, щоб можна було прослуховувати і стежити за кожним. Я дуже прошу вас, це не підтримувати. Ми будемо утримуватися і не голосуватимемо за цей законопроект, бо це знову розширення повноважень Нацполіції і уникнення оподаткування для тих, хто "сірим" методом заробляє гроші в Україні. Дякую.

Наша фракція не буде підтримувати цей законопроект з декількох обставин. По-перше, є в ньому і деякі позитивні моменти. Це такі, як невідворотність покарання, це врегулювання питання притягнення до кримінальної відповідальності і взагалі відповідальності злочинних угруповань, притягнення до відповідальності тих крадіїв, які використовують технічні засоби. Але що ми побачили основне в цьому законопроекті? От одразу видно, що його писав народний депутат України, який не їздив на тих машинах, на яких їздять люди. Тому що тут передбачена дискримінація в чистому вигляді. Якщо злодій вкрав автомобіль, вартість якого більше 105 тисяч 100 гривень, то він отримує кримінальну відповідальність. Тобто, якщо депутатський "Мерседес" буде вкрадено, то одразу він має великий ризик потрапити під кримінальну відповідальність і бути в тюрмі. А якщо злодій вкрав "Жигулі" простих громадян, то виходить так, що він буде тільки під адміністративною відповідальністю – під штрафом. Тому ми категорично проти такої дискримінації. Відповідальність має бути кримінальна і якщо у простої людини вкрадеш "Жигулі", однаково, як і вкрадеш у народного депутата "Мерседес". Тому наша фракція, якщо це питання буде врегульовано до другого читання, може, навіть і підтримає цей законопроект, але ми за те, щоб всі громадяни України були в рівних умовах перед законом, незалежно від їхнього майнового стану. Давайте підтримувати не тільки багатих і захищати їх, а давайте підтримувати і бідних, і простих людей – громадян України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хтось ще має бажання висловитися? Всі висловились, так? Тоді я попрошу депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до голосування. Попрошу керівників фракцій запросити народних депутатів до залу, а народних депутатів – зайняти свої місця та приготуватись до голосування. Шановні народні депутати, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

Ви підтримуєте, Руслан Петрович? Князевич підтримує? Я Я не чую. За основу. А тут тільки за основу, да. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортними засобами (реєстраційний номер 3301). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-274 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин) (реєстраційний номер 1220). До слова запрошується голова Комітету з питань правової політики Костін Андрій Євгенович. Шановні колеги, тут велика таблиця. Хто буде наполягати на правках? Скільки правок? Одна правка. Князевич, одна правка. Хто ще? Шуляк. Три правки і можемо голосувати за закон? Будь ласка, не розходьтесь. Івченко Вадим Євгенович. Івченко, "Батьківщина". Дякую, пане Голово. Я хотів би подякувати комітету, більшість правок, які я подав, були враховані. І, дійсно, досить дійсно, досить важливо коли враховуються правки опозиції і в тому числі Цимбалюка Михайла Михайловича. Скажу одну важливу річ. Ви врахували правку, що консульські установи сьогодні не можуть нотаріально посвідчувати договори оренди, суборенди і емфітевзису. Це важливо для аграріїв, оскільки вони не можуть зчиняти весь комплекс нотаріальних дій. І для того, щоб у нас не було рейдерства, в тому числі і через там певні консульські установи, це важливо, коли будуть це проводити виключно нотаріуси на території України. Я дякую особисто від аграріїв за цю правку і дякую від нас з колегою, Михайла Михайловича, що врахували більшість правок. І пропонуємо цей закон підтримати. Дякую. пане Голово. Я хочу підтримати щойно виступаючого. Це якраз один із небагатьох винятків, коли, справді, в тому числі фактично всі мої правки теж враховані. І я дякую і комітету, і підкомітету, на якому я був присутній, ми дуже активно попрацювали. І, відверто кажучи, нам вдалося навіть більше, ніж пропонувалось в наших правках. Ціла низка правок була комітетських, які зняли багато дискусійних питань, які виникали в процесі вже дискусії на самому комітеті. Це стосується, до прикладу, що стосується органів юстиції, їх територіальних підрозділів, що стосується мови відповідно нотаріального діловодства і так далі, і тому подібне. Зважаючи на ці обставини, я свої всі правки, які відхилені, знімаю, бо вони мають виключно технічний характер. І буду просити і фракцію, і сесійну залу підтримати цей законопроект, тому що він, справді, корисний і такий, який враховує всі застереження. Дякую.

втратили чинність деяких указів Президента України, і таким чином, скасував Указ №762, яким була встановлена норма, згідно якої розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути менше розміру ставок державного мита. І зараз якраз цю норму 84 правкою повертається в цей законопроект. Прошу не підтримувати.

Питання полягає в тому, що ця правка повертає мінімальну оплату за послуги приватного нотаріуса, наприклад, як один відсоток від суми нотаріальної дії. Ця система була дерегульована указом Президента, тобто ми підвищили конкуренцію і підвищили доступ громадян до нотаріальних послуг. Тому я залишаю це на голосування залу. Прошу також поставити цю правку на підтвердження. Дякую. Шановні колеги, якщо я правильно зрозумів, то правка 84, вона була підтримана комітетом, але станом на сьогодні комітет не наполягає, не заперечує, якщо вона не буде підтримана. Я ставлю на підтвердження, я знаю, що я ставлю на голосування. Василь Іванович, дякую. Ця правка була врахована редакційно. Я її ставлю зараз на підтвердження. Готові голосувати? Ставлю на підтвердження Ставлю на підтвердження правку 84. Комітет на ній не наполягає. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Дякую. Можемо голосувати за закон. Будь ласка, підготуйтеся, займіть свої місця.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

За-349 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа – За життя" – 23, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" "За майбутнє" – 16, "Голос" – 14, "Довіра" – 19, позафракційні – 10. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом) (реєстраційний номер 2426). До слова запрошується заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Кисилевський Дмитро Давидович. Шановні колеги, хто буде наполягати на своїх правках? На правках? Скільки правок? Ну тоді пішли по таблиці.

Бурміч. Не дуже наполягає? Наполягаєте, да? Бурміч.

Шановні колеги, шановні громадяни України! Це дуже цікавий закон. Колись у 2000 році мене призначили заступником начальника управління СБУ в Кіровограді. Я їхав на роботу. В'їжджаючи в місто, я побачив стовпи без проводів електричних. в город, в місто, місто було без каналізаційних люків. Витягли телефонний кабель і лишили спілкування мікрорайон на 70 тисяч чоловік. Так ось, сьогоднішній законопроект, який пропонується прийняти, він набагато гірший, ніж той закон, який існував

Це, перш за все, в тому, що на сьогодні закон пропонує скасувати розділення металолому на побутовий і на промисловий. Сьогодні дядько може прийти, притягти на плечах станок із заводу і здати його. І його ніхто не запитає, де він взяв. Більше того, цей дядько, йому дадуть цьому дядьку готівку. Якщо сьогоднішнє законодавство вимагало його ідентифікувати шляхом перерахування коштів на його рахунок, і ми знаємо хто це здавав, щоб можна було виявити, якщо він це вкрав. Сьогодні це скасовується. Бери, тягни і получай кошти. Третє. Ні місцева адміністрація, ні правоохоронні органи, не мають ідентифікувати тих, хто заготовляє металолом. Немає ніяких до них вимог: ні про обладнання, ні про площадку, ні про чого. Цей закон, шановні громадяни України, він дуже дотичний до того закону, який ми сьогодні "слуги", ваші "слуги" прийняли Закон про азартні ігри. Дядько вкраде станок або витягне кабель, получить готівку і піде її програвати для того, щоб потім буцімто поповнювати кишеню кишеню бюджету, а на самому ділі буде поповнювати грабіжників України. І не тільки в цьому біда. Розкрадаючи все що є, не тільки люки, не тільки провід, не тільки оградки на буде вирізатися наша промисловість. Все те, що стоїть сьогодні і не працює з якихось причин, воно просто буде вкрадене і вирізане і будуть пусті площадки. Це дуже закон такий, ми йдемо до Європи, який буде покращувати життя українського народу. Я вважаю, що цей закон знищує Україну, знищує наше майбутнє, зміцнює криміналітет, збільшує корупцію, і він антинародний. Це ще, "слуги", ви покладете ще одну копійчину у свої проценти і підтримку народу за те, що ви прийняли такий закон. І скоро може так статися, що "Слуга народу" – це буде ругательное слово. Не голосуйте за це. Дякую. Ви не будете на голосуванні і на правках? На голосуванні? Які правки? Одну цю правку? Добре. Правка номер 13. Комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. 19 правка, Пузійчук. Не наполягає. 21 правка, Бурміч. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

парламенті і зараз протягує його в новому. Ті покидьки, які подають такий проект закону, мають знати, що люди, у яких покрали в ліфтах обладнання, на 16 поверх ідуть із стільчиком, бо не можуть вийти, похилого віку люди, і вони виходять поряд вдвох, і сідають, по черзі сидять по дорозі, тому що не можуть вийти. Тому що такі, як ви, культивують ті факти, щоб скасовували градацію промислового і побутового металобрухту, щоб приймали від фізичних осіб водогосподарську меліоративну інфраструктуру, труби, щоб приймали промислові промислові об'єкти, трамваї і все інше. Фізичні особи не мають права цього здавати. Тому я наполягаю на тому, що такий проект є антинародним, він поглиблює ті факти, які ідуть на знищення нашої інфраструктури. І я прошу підтримати дану поправку, яка формує градацію – промисловий і побутовий. Це 22 поправка, так, Олександр Сергійович? Будь ласка, позиція комітету. 14:07:15 КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Шановні колеги, мабуть, автор цієї поправки не знає, що все, про що він каже, відбувається зараз. І відбувається через те, що є правові колізії, які накладають заборони на певну діяльність, які призводять до того, що саме ця діяльність, ці крадіжки, вони відбуваються і відбуваються під прикриттям правоохоронних органів, які збирають хабарі з пунктів приймання металобрухту. Ми цим законопроектом пропонуємо усунути правові колізії, які призводять до того, що міліціонер в долі з тим, хто скуповує крадене. Ми позбавляємо можливості цього міліціонера збирати гроші з пунктів приймання металобрухту і міліціонер нарешті почне контролювати ці приймальні пункти металобрухту. А те, про що каже шановний автор поправки… Дуже добре. Так от, колеги, я хочу озвучити, що розподіл на побутовий і промисловий металобрухт має свою ціну – 60-120 гривень з тонни, це розмір хабара, який збирають за те, щоб закривати очі на цей розподіл. Тому ми маємо прибрати цю штучну правову колізію, ми маємо прибрати цей штучний розподіл для того, щоб підприємці могли нормально працювати, а поліція займалася… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставлю на голосування 22 поправку народного депутата Колтуновича Олександра Сергійовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-68 Рішення не прийнято. Наступна поправка – 23-я, народний депутат Колтунович. Будь ласка, Олександр Сергійович. а зараз лобісти компанії "Інтерпайп" його протягують тут, оскільки в них є своя квота депутатів. Це раз. Друге. Поправки номер 22 і 23 не мають нічого спільного з діяльністю правоохоронних органів, вони визначають градацію промислового та побутового металобрухту. Це питання здорового глузду, це питання тих дітей, які падали в каналізаційні люки і залишалися з вадами здоров'я. Це не питання навіть питань правоохоронних органів, це є питання здорового глузду, культивуєте і поглиблюєте цю проблематику замість того, щоб її вирішувати. Ще раз наголошую, я не проти того, щоб ви вирішували питання у правоохоронній діяльності. Але для чого ви лізете і даєте людям більше прав для того, щоб наркомани, алкоголіки, інші маргінали ходили і знімали проводи,

якщо, можливо, автор з ними не знайомий, я з радістю запрошую його відвідати всі великі підприємства України, які є в Україні. Всі оператори, заготівельники металобрухту, вони кажуть, що ця норма, вона є причиною величезної корупції. Тому весь ринок підтримує те, що цей поділ має бути скасований. Відповідно, комітет пропонує відхилити цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 23 поправка народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка – 39-а, народний депутат Колтунович. Я вам хочу сказати, що щойно представник комітету підтвердив, що це – лобістський законопроект, і він вказав ті цільові групи, які якраз зацікавлені в прийнятті цього закону. Ми звертали увагу на "Інтерпайп", але там ще й інші, як виявляється. А тепер по суті. 39 поправка якраз стосується того, я її дослівно зачитаю: "Забороняється приймання промислового брухту у фізичних осіб". Ну, невже немає здорового глузду? Коли я до вас виходив і звертався з якимись популістськими речами? Я завжди аргументую цифрами, по суті і в деталях. Тому ви послухайте мене, не може фізична особа здавати промисловий лом, вона не може

Позиція комітету. 14:11:57 КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Позиція комітету полягає в тому, що цю поправку потрібно відхилити, прокоментую, ось чому. До 90-х років в Україні існував документ, який визначав, що є промисловим металобрухтом, що є побутовим металобрухтом. Цей документ був ще з радянських часів, який містив перелік, що чайник, тазик, ванна – це побутовий металобрухт, а літак, вагон чи щось іще – це промисловий металобрухт. На жаль, у нас зараз немає можливості здійснити вичерпний перелік товарів, що є побутовим металобрухтом, що є промисловим металобрухтом. Тому коли приходить міліціонер умовний до пункту приймання металобрухту, він, що називається "на глаз" визначає що є промисловий і що є побутовий. І саме ця можливість "на глаз" визначати що є промисловим, що є побутовим металобрухтом, породжує величезну корупцію. Тому цю норму необхідно відхилити, власне, поправку цю потрібно відхилити. Дякую. Ставлю на голосування 39 поправку народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Наступна поправка – 41-а, народний депутат Поляков. Прошу. Шановні колеги, будучи на засіданні антикоркомітету, ви нам казали про те, що внесете до другого читання необхідні зміни щодо ідентифікації особи, яка здає металобрухт. А чомусь мою правку ви відхилили. А я просив, щоб документ, акт приймання, який є первинним документом обліку металобрухту, із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної особи, кількості, вартості та опису металобрухту. Ви відхили цю правку. У мене питання: ви що, не хочете ідентифікувати тих, хто здає металобрухт? Таким чином ви самі виносите цю сферу у тінь. Хто завгодно буде здавати що завгодно – і ви ніяк не зможете знайти тих людей, які принесли або люк, або проводи, як кажуть мої колеги, або ще щось, вкрадене майно. Навіщо? От ви пообіцяли і це не зробили, а зараз доказуєте, що це є гарний законопроект. Окрім того, що у висновках ГНЕУ є те, що цей законопроект суперечить Конституції… ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Дякую за вашу поправку. В цьому законопроекті є наступні способи ідентифікації особи. По-перше, коли прийомний пункт металобрухту приймає металобрухт, він заповнює спрощену розрахункову квитанцію, в якій зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи. Також на вимогу членів комітету нашого ми внесли в законопроект норму, яка передбачає наявність відеоспостереження на приймальному пункті металобрухту. Тому ми вважаємо, що цієї ідентифікації достатньо. Більше того, всі мають розуміти, що зараз ніякої ідентифікації де-факто немає, бо цей ринок працює повністю в тіні, він "чорний" абсолютно, і зараз ідентифікації нема. І те, що ми робимо в цьому законопроекті, – це є крок назустріч того, щоб їх ідентифікувати. Тому позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 41 поправку народного депутата Полякова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка. Народний депутат Мінько. Не наполягає. Наступна – 43-я, Пузійчук. Не наполягає. Бурміч. Наполягаєте? А, ви говорили, я просто ставлю, перепрошую. Ставлю на голосування 44 поправку народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Наступна – 45-а, Федієнко. Не наполягає. Бурміч, 50-а правка. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Бурміч, 61 правка. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-55 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Бурміч, 67 правка. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

ви плануєте здійснювати оплату, закупленого у населення побутового металобрухту, виключно через готівкові розрахунки. Я в свою чергу пропоную це проводити безготівково для того, щоб все-таки була можливість його детінізувати. І дивіться, суть в чому? Ті хто пропонують за готівку, безумовно, вони зацікавлені в тому, щоб компанія "Інтерпайп" скуповувала металобрухт за безцінь, той, який іде у нас з лінії розмежування, то, який іде з якихось складів, які у нас були вибухи і після того збирали цей весь металобрухт і потім так само здавали. Я в котре застерігаю вас не підтримувати лобістський законопроект, який послали в минулому скликанні, але протягують зараз так звані представники цієї бізнес-групи для того, щоб все-таки віддячити їм за квоту в списку "Слуги народу". Я ще раз закликаю, що це шкідливий законопроект, і кожна людина, яка потраплятиме в каналізаційний люк або падатиме в ліфту, буде згадувати вас. Дякую. Дякую, Олександр Сергійович, за таку високу оцінку мого здорового глузду та наших колег. Дякую. Обов'язково ми це врахуємо під час подальшої нашої співпраці. Ставлю на голосування правку номер 69 Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Бурміч, 84 правка. Комітетом не підтримана. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-51 Рішення не прийнято. Пасічний. Не наполягає. Павлюк. Не наполягає. Бурміч, 98 правка. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-49 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, ми пройшлись по всім правкам, які не були... На підтвердження? Папієв Михайло Миколайович, правка на підтвердження. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, після цього переходимо до голосування за закон в цілому. 14:20:13 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України! Я в першу чергу звертаюся до тих громадян, які зараз переглядають або по телевізору, або слухають по радіо перебіг подій у Верховній Раді України, це дуже шкідливий закон. Він абсолютно корупційний, він навіть, можна сказати, воровський закон. І я дивуюся взагалі нашому комітету антикорупційному, який ну чомусь, чомусь там, де є їхні інтереси, не дає висновок, що цей закон корупційний. От, я хочу поставити на підтвердження 70 поправку, яка фактично тінізує оцей оцей ринок металобрухту. Яка говорить, що оплата, купленого у фізичних осіб металобрухту, може здійснюватися готівкою. Ви розумієте, що ви зараз хочете створити? Тобто у нас же пропозиція була одна, що давайте безготівково, щоб фіксувалася особа, фіксувалося, за що і платиться, що це за люк, що це за мідь, яку він зрізав з електроопор. КИСИЛЕВСЬКИЙ Д.Д. Шановний Михайле Миколайовичу, можливо, ви не знаєте, що саме зараз металобрухт купують за готівку. Але його купують за готівку, яку отримують через конвертаційні центри, через те, що діють саме такі заборони, які ви хочете зараз поставити на підтвердження. Саме так це зараз і відбувається, і це є найвищою корупцією. І це наш обов'язок цю корупцію зняти. Також я хочу вам показати, це обкладинка журналу "Метал" за червень 2002 року. Колеги, 2002 року. І там було написано, ще в 2002 році, що є проблема на ринку металобрухту, який потрібно терміново зняти, в 2002 році. І з тих пір ці проблеми не вирішуються. І наш обов'язок перед нашою державою – позбавити цю країну цієї корупції і зняти цю шкідливу норму. Тому правку потрібно підтримати, колеги, я прошу підтримати цю правку. Це правка моя, і я прошу її підтримати. І комітет її схвалив.

Готові голосувати? Ставлю на голосування правку номер 70. Вона була врахована комітетом. Ставлю її на підтвердження. Вона була врахована комітетом. Комітет і зараз наполягає на тому, що вона повинна залишитись врахована. Правильно я розумію, Дмитро Давидович? Правильно. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-236 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Переходимо до голосування за закон в цілому. На підтвердження? Ні, по вашим правкам пройшли, я називав, Антон Едуардович, ви не чули. Вибачте. Ні.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 металургійної сировини та операцій з металобрухтом) (реєстраційний номер 2426). Готові голосувати? Я називав Мамку. Ні. Ні. Шановні колеги, я ішов по таблиці. Називав і Мамку і всіх. Я навіть дивився, що Григорія Миколайовича не було в залі. Ну там був, так то не зал.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

За-237 Рішення прийнято. Дякую. По фракціям покажіть. Шановні колеги, у нас накопичилась велика кількість постанов про те, що наші колеги переходять… Ті колеги, які прийшли працювати в парламенті, їх треба направити на роботу в комітети. І є дві постанови про зміну місця роботи народних депутатів України. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 3694). Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Рішення прийнято. Запрошується до слова голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Віталійович Кальченко. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови (реєстраційний номер 3694), яким пропонується обрати народного депутата України – члена фракції партії "Слуга народу" Матусевича Олександра Борисовича членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, увільнивши його від обов'язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики. Відповідно до частини третьої статті 84 Регламенту депутат, який виявив бажання перейти до іншого комітету, може звернутися з відповідною заявою, погодженою з головою депутатської фракції до Голови Верховної Ради України. У підсумку регламентний комітет ухвалив висновок на проект постанови, реєстраційний 3694, прийняв рішення рекомендувати парламенту розглянути цей проект Постанови і в порядку частини третьої статті 138 Регламенту прийняти рішення щодо обрання народного депутата України Матусевича членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей проект постанови? Немає, да? Шановні колеги, тоді прошу зайняти місця. Якщо бажаючих обговорити немає. Я ставлю на

Шановні колеги! Прошу підтримати та проголосувати За-300 Рішення прийнято. Шановні колеги! Наступні постанови, Маслов, Шкрум і Євтушок, треба обговорювання? Не треба. Можемо голосувати. наполягає на обговоренні, як завжди. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 3771), Маслова. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-272 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув Заяву погоджену головою депутатської фракції партії "Слуга народу" народного депутата України Маслова Дениса В'ячеславовича про обрання його членом Комітету з питань правової політики. 6 і частиною сьомою статті 7 Закону про комітети обрання народних депутатів до складу комітету здійснюється на принципі пропорційності представництва депутатських фракцій з урахуванням принципу представництва у комітетах. На момент утворення Комітету з питань правової політики до його складу від депутатської фракції "Слуга народу" було обрано 15 народних депутатів. Станом на сьогодні від цієї фракції у Комітеті з питань правової політики працюють 13 13 народних депутатів. Отже, у підсумку регламентний комітет прийняв рішення підтримати заяву народного депутата Маслова, а народними депутатами членами регламентного комітету внесено на розгляд парламенту проект Постанови (реєстраційний номер 3771), який комітет рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому.

Дякую. Шановні колеги, ми безумовно підтримаємо голосування, що за рік роботи парламенту цього скликання депутат нарешті отримає місце своєї основної роботи в комітеті. Тому що рік правляча більшість блокувала насправді можливість працювати в комітеті. Тому що тут є не просто квотний принцип дозволу депутатам працювати в тому чи іншому комітеті, а ще й таким чином намагаються і досі народних обранців обранців тримати на короткому повідку, намагаючись так примусити їх до неприродних зв'язків, в якусь групу заткнути, яка потім підголосовує з монобільшістю. В власне, це є абсолютно ненормально, коли право працювати в комітеті прив'язується до політичної квартири. А от наступна постанова, друзі, де будуть визначатися ще і керівні посади в комітетах, ми хочемо привернути увагу до того, що "Європейська солідарність", яка в перший день роботи парламенту цього скликання заявила про опозиційність до влади

третя фракція в парламенті, яка сьогодні є другою за підтримкою українців в країні, має тільки одного керівника комітету і одного першого заступника. І це є насправді "плата" за нашу опозиційність. "Слуги" таким чином намагаються просто принизити не тільки опозиційну політичну силу, а і наших виборців, які делегували нас сюди для того, щоб ми відстоювали інтереси проєвропейської української більшості. Слово надається народному депутату Горвату Роберту Івановичу, депутатська група "Довіра". 14:34:00 ГОРВАТ Р.І. Доброго дня, шановні колеги! Група "Довіра" теж буде голосувати "за". Ми рахуємо, що кожен депутат, який вибраний в Україні представляти інтереси українського народу, має працювати в комітеті. Тому прошу всіх підтримати і голосувати "за". Дякую. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги, ви знаєте, нам треба все ж таки взятися і набратися сміливості, і взагалі вирішити це питання в корні. Тому що у нас є багато народних депутатів України, які сьогодні взагалі не є членами комітетів. Я ще раз звертаю вашу увагу, шановні народні депутати України, у вас в трудовій книжці, коли ви, завершиться ця каденція, підете на вільні хліби, у вас буде запис один, не "народний депутат України", а "член комітету", "заступник голови комітету", "секретар комітету", "голова комітету", тобто це ваше місце роботи. Давайте вже вирішимо питання Сергія Рудика. Я ж сам пригадую, коли був проект постанови ще стартовий на період тільки початку цієї каденції, де він був записаний членом бюджетного комітету. Потім "слуги" йому не дали отримати мандат, потім він отримав цей мандат. Так давайте верніть його в бюджетний комітет, де він записувався з самого початку. Давайте проголосуємо "за". Слово надається народному депутату Рудику, "Партія "За майбутнє". І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Сергій Рудик. колезі Папієву за підтримку, але, на превеликий жаль, колеги з регламентного комітету досі, уже стільки часу постійно знаходять якусь "відмазку", щоб не дати мені законного права бути членом парламентського комітету. Майже рік пройшов з того часу, як я не маю такої можливості. Порадьте мені, колеги з регламентного комітету, може, не до Разумкова треба мені звертатися? Може, в Організацію Об'єднаних Націй, до Путіна, ще до якихось міфічних героїв, які мають прийняти таке рішення? Бо, що стосується представників фракції "Слуга народу", тільки написав заяву – і зразу рішення приймається позитивне. Кому ще треба мені написати, щоб я міг законно виконувати і цю частину своїх депутатських повноважень? Буду дуже вдячний за відповідь. Да, і ще колега Світлична є – така сама історія. Веде засідання Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, підготуйтесь до голосування. (Шум у залі) Ні, шановні колеги, репліка на репліку не дається. Ви добре це знаєте, Михайло Миколайович! Я не зовсім зрозумів, чому зараз дали репліку пану Рудику, тому що нічого образливого у ваших словах по відношенню до нього не було, або був якийсь дуже скритий підтекст.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 обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 3771). Будь ласка, підготуйтесь до голосування, запросіть народних депутатів до зали.

Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-326 Рішення прийнято. Наступна постанова по Альоні Шкрум. Необхідне обговорення чи можемо проголосувати?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 членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 3770). Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-338 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного, це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 3816). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засідання розглянув заяву, погоджену головою депутатської фракції "Батьківщина", народного депутата Євтушка Сергія Миколайовича про обрання його членом Комітету з питань регламенту, депутатської етики, організації роботи Верховної Ради України. Згідно з положеннями статті 6 і 7 Закону про комітети Верховної Ради обрання депутатів до складів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій, і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламенту. На момент утворення Комітету з питань Регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради від депутатської фракції партії "Батьківщина" було обрано одного депутата до складу регламентного комітету. А станом на сьогодні від цієї фракції в Комітеті з питань Регламенту немає народних депутатів. У підсумку комітет прийняв рішення підтримати заяву народного депутата Євтушка народними депутатами членами комітету внесено на розгляд Верховної Ради проект Постанови реєстраційний 3816, який комітет рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому. Дякую. Просимо підтримати. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Прошу записатися, хто бажає обговорити. Запишіться, будь ласка, хто бажає обговорити. Будь ласка, народний депутат Трухін Олександр Миколайович, фракція політичної партії "Слуга народу".

Дякую. Народна депутатка Геращенко Ірина Володимирівна, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні колеги, ми з великою повагою ставимося до нашого колеги Сергія Євтушка, але зараз голосується постанова, яка, на жаль, містить великі так само ризики парламентаризму, які весь рік демонструє монобільшість. Я хочу нагадати про те, що в європейських цивілізованих парламентах є принцип політичної культури, коли бюджетний, регламентний комітети, вони апріорі віддаються керівництву опозиції як контролюючі комітети. У нас ми бачимо абсолютно іншу історію. Є фракції, є групи, які набагато менші, ніж "Європейська солідарність", але вони представлені в керівництвах комітетів набагато потужніше, тому що підголосовують з партією влади, тому що заграють часто з партією влади, тому що насправді часто є керованою або симпатичною опозицією. Ми, безумовно, підтримаємо цю постанову через повагу до нашого шановного колеги пана Сергія Євтушка, попри те навіть, що деякі зараз його колеги не зовсім коректно себе поводять в дискусії з "Європейською солідарністю". Але ми хочемо звернути ключову увагу на наступне. Якщо ти в опозиції в цьому парламенті, президія буде не давати тобі слова, президія буде тебе перебивати, президія буде тобі вказувати твоє місце на гальорці, тому що президія і монобільшість поводяться тут, як начебто вони на все життя у владі. Але це не так. І я хочу сказати, шановні колеги, що опозиція – це не просто політики, які можуть вам подобатися чи не партія, яка представляє інтереси мільйонів українців. Меншості, але дуже часто пасіонарної меншості, яка може фору більшості. І ми це зробимо, коли ви посмієте поставити в порядок денний закон про обмеження української мови.

Дякую ще раз. Шановні народні депутати України, от почуйте слово правди. Минулого скликання так само було, отак само, як ви, протидіяли тому, щоб народні депутати України були членами комітетів, а це безпосередньо це конституційний обов'язок народного депутати працювати у Верховній Раді України не тільки шляхом натискання кнопок в залі Верховної Ради України, а ще і напрацьовувати законопроекти, комітети є так само, як і народні депутати України, суб'єктами законодавчої ініціативи в великому розумінні цього слова, бо комітети можуть виступати авторами, колективними авторами законопроектів на повторне перше читання і інші закони, які би відстоювали інтереси громадян України. Саме тому я дуже просив би "Слуг народу", вашу фракцію, щоб ви чітко підтримали народних депутатів України, які не є членами комітетів. Наприклад, нашу колегу Світличну, яка отримала по Харкову найбільший відсоток підтримки серед всіх депутатів, народних депутатів України мажоритарників. Тобто людина, яка має 80 відсотків підтримки виборців, ви сьогодні не даєте їй стати членом Комітету з питань національної безпеки і оборони. Ну іще одне. Сьогодні було проголосовано Закон про металобрухт. Абсолютно воровський закон. Ви створили такі, знаєте, площадки по обналу з цих металобрухтових там збирачів. І сьогодні є вже нагальна потреба перейменувати навіть один із комітетів наших. Нам треба Комітет з антикорупційної політики назвати Комітетом з корупційної політики. Тому що там, де є корупція їхня, то вони пишуть висновки абсолютно нормальні. А там, де є корупція інших, то вони

Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, хочу зараз звернутись до вас всіх, до членів і керівництва Комітету з питань Регламенту, і ось з якого питання. Безперечно, ми зараз голосуємо начебто просте технічне питання – закріплення за правом народного депутата його місце роботи. І безперечно, ми знаємо нашого колегу Євтушка. І зрозуміло, вітаємо те, що він буде, я переконаний, надзвичайно активним і корисним членом комітету, в який його рекомендують. Але скажіть мені, ми що, не знаємо так само нашого колегу Сергія Рудика? Ми що, не знаємо Юлію Світличну? Чи може хтось забув як вона виграла беззаперечно у себе на окрузі? Вони так само претендують на роботу в комітетах, як і всі ми. І які причини можуть бути? Політичні? Я їх не бачу. Технічні? Їх теж немає, тому що вони йдуть у відповідності до квот. Тому я зараз звертаюсь до регламентного комітету. Шановний пане Кальченко, я вас дуже поважаю, поважаю колег із комітету. Будь ласка, зверніть увагу і доукомплектуйте комітети і забезпечте роботою наших колег. І на завершення. Я знаю, що сьогодні велику роботу проводять керівники Верховної Ради – і пан Разумков, і пан Стефанчук – з тим, щоби ми якомога швидше прийняли Закон про опозицію і врегулювали питання діяльності коаліції. Шановні колеги, звертаю увагу, це надзвичайно серйозне питання. Опозиція вимагає виконання своїх прав, і в тому числі, ми не можемо іноді це зробити якісно, тому що немає закону.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 Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-325 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання. Є два законопроекти – 3299 і 3498. Ми не встигаємо їх розглянути. Ми або без обговорення їх голосуємо, або пропоную їх розглянути на наступному пленарному засіданні. Без обговорення обидва закони. 3299 – за основу і в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3299). Прошу підтримати та проголосувати. За-328 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3299). Прошу підтримати та проголосувати.

За-331 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту (реєстраційний номер 3498). Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету законопроект реєстраційний номер 3498. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Включіть, будь ласка, мікрофон Мазурашу. питання знято. Шановні колеги, я думаю, що якщо ви не будете заперечувати, я пропоную закрити ранкове засідання Верховної Ради України і перейти до позачергового.

дякую.